Днес почитаме паметта и подвига на българските герои, дали живота си за свободата, единението и целостта на Родината. Героите, които пишат с кръв и сърце историята на Отечеството и въпреки всичко имат мъжеството и доблестта да изберат за свой девиз, завещан от тракийските войводи: „Не забравяйте, но не отмъщавайте”, защото тогава общонационалната кауза е единението, а не разделението; разбирателството, а не конфронтацията; родолюбието и патриотизмът, а не политическите боричкания и славолюбието. Нека се поучим от тях и нека бъдем достойни за тях. Признателните ни деди обявяват още в далечната 1914 г. 26 март за Ден на Тракия, а ние, съвременниците, го признаваме официално през 2006 г. и възстановяваме този празник официално. Оттогава българският народ чества 26 март като общобългарски празник. Това е ден за прослава, гордост, помен и памет пред подвига на българските воини, паднали из тракийските полета, пред трагедията и мъченичеството на хиляди българи бежанци, жертви на разорение, намерили подслон в пределите на България и запазили своята родова памет. март е една от най-светлите и паметни дати от нашата история и героична страница от българската нова летопис. Неговата значимост се мери с дати като 3 март, като 6 септември. патриотичните организации, родолюбивите дружества на тракийските българи тържествено отбелязват това историческо събитие. Затова нека помним, че любовта към Отечеството е най-святата, най-чистата, най-истинската любов, която следва да ни води и нас като верую и кауза в името на народа на България, в чийто интерес сме се клели и от чието име сме тук, в името на младото поколение, което трябва да знае и помни

към Програмата за работа на Народното събрание за периода 26-28 март 2014 г.: 1. Прекратяване на пълномощията на народен представител. представител. 2. Проекти на решения за промени в съставите на постоянни комисии и делегации на Народното събрание. Има едно предложение от господин Четин Казак, но сме включили и предложението на господин Главчев и господин Велчев. Велчев. 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. 4. Второ гласуване на Законопроект за Сметната палата – продължение от вчера. от вчера. 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. поръчки. 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници. 8. Второ гласуване на Законопроект за защита на растенията. 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. 11. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовно влогове. 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите. 14. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г. и проект за решение по доклада. 15. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България за 2012 г.

така че молбата ми е тези, които преценят, че въпросите са изгубили актуалност да ги трансформират в писмени, защото другото означава още извънредни заседания, най-малкото, за да изчистим Парламентарния контрол. Разбира се, това е право и можете да приемете моето само като призив. На основание чл. 49, ал. 3 са постъпили предложения за включване като точки от седмичната програма: Предложение от госпожа Цецка Цачева като първа точка в предстоящата седмична програма – Проект за изменение на Решение за избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия.

Моля Ви режим на гласуване за седмичната програма и след това ще преминем към чл. 49, ал. 3.

Заповядайте, уважаеми господин Стоилов. с нарочно решение Народното събрание беше длъжно, съобразно приетия нов Изборен кодекс от мнозинството в Четиридесет и второто Народно събрание, да избере председател, двама заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия. С оглед числеността на парламентарните групи и правилото в Изборния кодекс, че не може от една парламентарна група или членове на същата парламентарна група да има повече от една кандидатура, следва, че при четири парламентарни групи и четири кандидатури за ръководство на Централната избирателна комисия, Парламентарната група на ГЕРБ следва да има член в ръководството на Централната избирателна комисия. Няма да се връщам в споровете за това, че на спечелилата парламентарните избори партия и най-голямата парламентарна група от принципа за справедливост й се полага председател на Централната избирателна комисия. Този път вече сме го извървяли. Същия ден, на 20 март 2014 г., непосредствено след гласуването на Решението на Народното събрание, в което кандидатурата на

Ние сме водени от отговорността да има легитимно съставена Централна избирателна комисия. Защото към този момент, уважаеми колеги, числеността, която е визирана в Изборния кодекс, не е спазена и към този момент Централната избирателна комисия за нас не е конституирана надлежно Госпожо Цачева, приключвайте.

Уважаеми народни представители, преминаваме към следващите предложения по седмичната програма. Има две постъпили предложения за проекти за решения. Първото предложение е от господин Павел Шопов за включване като точка в дневния ред на седмичната програма Проект за решение за признаване на проведения на 16 март 2014 г. референдум в Крим и резултатите от него. Заповядайте, господин Шопов, да мотивирате предложението. Благодаря Ви. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ние внесохме това предложение на следващия ден след референдума, на 17 март, когато бяха

по недвусмислен начин заявиха своето желание за присъединяване на Крим – Автономна република Крим, дотогава част от Украйна, към Русия. Беше съвсем нормално Народното събрание в началото на работната седмица да обсъди това наше предложение, още повече че имаше предложения и на други парламентарни групи. Съвсем нормално беше да излезем с общо решение за официалната позиция на България. Това обаче не се случи. В Народното събрание въпросът беше замаян, беше отложен, а политическите сили криеха главите си в пясъка, на принципа на щрауса. Въпросът се измести не там, където му е мястото. Въпросът се измести в Съвета по национална сигурност при така наречения „Президент”, където се отби номерът. Какво се случи там? Това не е институция, която можеше да вземе легитимно решение.

– ГЕРБ, БСП и ДПС, им е удобно така. Затова молим да включите това наше предложение в дневния ред и да разгледаме този изключително важен въпрос, който касае България. Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов. Ако обичате, режим на гласуване.

Заповядайте, уважаеми господин Станилов. СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Като гласувате по този начин, не мислите ли, че отричате историята като такава и искате да я пренапишете? Крим от 200 години е руски, а Вие отричате правото на великорусите в Крим да се нарекат такива и да принадлежат към Русия. Няма да се състои третото голямо нашествие на Запада в Русия. То е обречено предварително от европейската политика. Знаете ли, че снощи на късно заседание чешкият парламент е отхвърлил санкциите? Това знаете ли го? Защото чехите са сериозни хора, затова. Прегласуване! Благодаря Ви, уважаеми господин Станилов. Ако обичате, прегласуване.

Предложението не е прието.

за решение против налагането на санкции от страна на Европейския съюз по отношение на Руската федерация, както и да заяви неучастието на Република България в прилагането им. Заповядайте, уважаеми господин Чуколов.

От „Атака” силно вярвахме, че Народното събрание ще излезе с позиция относно ситуацията в Крим, в Украйна и въобще за това, което се случва много, много близо до нас и засяга България. Надявахме се Народното събрание да излезе с такава позиция. Ние от „Атака”, както знаете и чухте преди малко от господин Шопов и от господин Станилов, сме внесли проекторешение, с което признаваме референдума в Крим. Сега внасяме проекторешение, в което искаме България да не налага санкции на Русия – ако това се наложи от европейските страни, България да използва своето суверенно право и да наложи вето.

Както и професор Станилов каза по-рано, вчера на заседание в чешкия парламент е взето решение да не бъдат налагани санкции на Русия, Чехия да не участва в тези Чехия и България сме държави в Европейския съюз. Всяка държава преследва своя собствен интерес. Затова предлагаме да разгледаме тази тема и българското Народно събрание да излезе с такова решение. такова решение. То не трябва да се взема и представлява от президента, а от върховния орган, какъвто е Народното събрание. Затова предлагам на Вашето внимание и искам Вашата подкрепа тази точка да влезе в седмичната ни програма, да я разгледаме и да я гласуваме. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Чуколов. Ако обичате, гласувайте.

колеги, искам прегласуване на тази точка. Само още няколко довода искам да споделя с Вас. Както знаете, фактори от българското правителство излязоха и казаха, че ако се наложат такива санкции, България рискува да загуби около 2 млрд. лв. тези санкции. Това е изключително важно. Всяка от партиите тук по някакъв начин изрази своята позиция. Не виждам какво пречи да разгледаме тази точка и при дебат в залата съм сигурен, че тезите, вижданията на „Атака” ще надделеят над всичко останало. В момента вече прилагаме санкции към Русия, знаете това, нали?! Европейският съюз налага санкции: лица от руската политика са в невъзможност за пътуване в Европейския

Такива санкции има и към госпожа Матвиенко – на тяхната Горна камара. Доколкото знам, външният им министър Лавров също трябваше да има посещение в България. Какво правим?! Ние вече налагаме санкции спрямо тези хора и си мислим, че няма да има обратна реакция

Преди два дни се проведе Консултативният съвет по национална сигурност, който разискваше рисковете пред България от кризата в и около Украйна. Тази тема безспорно има голямо значение за България и за българските граждани. Тя стои на вниманието на Народното събрание. Мисля, че Парламентът можеше да изработи своя позиция преди заседанието на Консултативния съвет не за да се противопоставят едни институции срещу други, а за да е ясно, че българските народни представители са тези, които в най-голяма степен са отговорни да изразяват волята на българските граждани и да носят своята отговорност пред тях за насоките на вътрешната и на външната политика, която, разбира се, остава непосредствено оперативно правомощие на българското правителство. дори, че българският парламент беше в състояние да изработи по-силна и по-балансирана позиция от тази, която се формира след Консултативния съвет. За това имаше непосредствени предпоставки показаха го и консултациите между представителите на парламентарните групи, но явно различни обстоятелства повлияха процесът да бъде преустановен и досега Парламентът да няма обща позиция. Вероятно с оглед развитието на ситуацията през следващите седмици може да се наложи отново да се върнем към темата. Поради тази причина използвам случая

Ние отдаваме приоритетно значение на постигането на трайна стабилизация в Украйна и недопускането на нови прояви на насилие, като се урегулират всички проблемни въпроси. Ние не приемаме прилагането на двойни стандарти в международните отношения и подкрепата от външни сили на екстремистки групи в Украйна при смяната на властта. Обявяваме се срещу засилването на крайни националистически, включително крайни десни и неофашистки групи в Украйна. Разбираме, че последствията за България от влошаването на ситуацията в Украйна и по икономически причини, и по отношение на българската общност там ще са по-тежки за България, отколкото за редица други страни в Европейския съюз. Ние настояваме за намиране на политическо решение на кризата, постигнато по мирен път, при пълно зачитане на принципите на международното право. Очакваме да се провежда политика на приобщаване и настояваме за гаранции за правата на гражданите, принадлежащи към българската общност и към другите малцинствени групи в Украйна. Призоваваме към политически диалог Европейския съюз, Русия, Украйна с цел стабилизиране на обстановката в Украйна и обсъждане на пътища за подобряване на социално-икономическата ситуация в страната. Българската политика не бива да бъде едностранчива и затворена. Забележете, води се диалог между държавния секретар на Съединените щати и министъра на външните работи на Русия във време на остро противопоставяне между двете страни. Започна дори диалог между външните министри на Русия и Украйна, които се намират в силен конфликт, който дори имаше и по-остри проявления във времето, когато се решаваше въпросът за Крим. В това отношение България би имала възможност да играе много по-активна роля както в рамките на Европейския съюз, така и в диалога с Русия, но това би могло да стане само ако има силни позиции на българските институции, ако те проявяват инициатива, а не очакват просто нещата да се развият по добрия за нас начин. Ние осъждаме всички случаи, довели до жертви, и настояваме за всеобхватно и независимо разследване на актовете на насилие. Подчертаваме необходимостта от организиране на свободни и честни президентски и парламентарни избори, защото окончателно споразумение с Украйна, особено в неговата същинска икономическа част, трябва да бъде поставено в зависимост от това дали следващите власти, които ще бъдат формирани в Украйна, отговарят на истинските демократични принципи, на тези стандарти, които са прогласени в Европа. Един от най-чувствителните въпроси е този за последствията, и то евентуалните икономически последствия при задълбочаване на кризата. Тук трябва да бъдем много внимателни и отговорни, защото дали тази тема отново активно ще бъде подновена в рамките на Европейския съюз, преди всичко зависи от отговорното поведение на Русия, което да не води до дестабилизация в Украйна и до опасности от нейното разделение. То обаче зависи и от далновидността на европейските политици, и от това дали те са способни да формират европейска политика, която именно изразява интересите на различните страни – членове на Европейския съюз. Не трябва да подминаваме факта, че европейските институции са длъжници – те в известна степен допринесоха за задълбочаване на кризата в Украйна, тъй като не предвидиха последствията от изострянето на ситуацията. Някои техни действия подцениха вътрешното противопоставяне, влиянието на различни икономически групи в страната – говоря за Украйна, които и сега се домогват да запазят своята икономическа власт, независимо от смяната на политическото управление. Това са сериозни неща, които трябва да бъдат отчитани от българската политика. Поради тази причина не е достатъчно да бъдем резервирани към налагането на икономически санкции. Ние трябва да поддържаме позиция такива санкции да не се допускат, тъй като те ще влошат икономическото положение на отделни страни от Съюза, включително ще препятстват важни за нашата страна енергийни проекти, както и ще засегнат други национални интереси. Но днес най-важно е да извлечем поуките от такива случаи. Те ще са ни необходими и за развитието на ситуацията в Украйна, и за бъдещи случаи. Забележете, че докато Консултативният съвет се занимаваше с юридическия казус по отделянето на Крим, вече председателят на Европейския парламент констатира, че присъединяването на Крим към Русия е свършен факт. Въпреки това България последователно отстоява принципа за запазване на суверенитета, единството и териториалната цялост на всяка страна, особено в Европа. И тези, които преди години казваха, подкрепяйки отделянето на Косово, че това не е прецедент, който трябва да бъде използван за други случаи, както видяха, прецедентът се реализира. Кога ще настъпи третият прецедент – остава да се питаме, ако политиката не се формира съгласно постоянни принципи и зачитане на интересите на всички страни в един свят, който разчита не на противопоставянето и насилието, а на диалога и на търсенето на мирни решения. Също така трябва да си даваме сметка, че в конфликтите между Великите сили България не бива да заема ничия крайна позиция и да проявява сервилност. Тя е удобна за много политици, но е вредна за българския народ. Да си даваме сметка, че символните актове в политиката понякога стават реалност, така че всеки, който ги демонстрира, да има предвид, че както някои митове и магии се сбъдват, тези призраци от привидни могат да станат реални! Също така трябва да се знае, че това, което се говори от българските политици пред чуждите медии, повече се чете от българските граждани в този смисъл ние трябва да имаме постоянна и последователно развиваща се позиция. Аз мисля, че в българския парламент не са малко политиците, които споделят подобно виждане, които заемат национално отговорни позиции. Големият проблем е, че в много случаи редица от тях не са готови да ги изразяват и да ги отстояват. Защо тогава очаквате българските граждани да имат много по-високо доверие към българския парламент, ако той е просто средище на сблъсъци по вътрешнополитически и главно вътрешнопартийни въпроси и избягва сложните и трудни за разрешаване проблеми? проблеми? В случая не бива да тласкаме правителството нито към крайни солови действия, които да противопоставят България в рамките на Европейския съюз, нито пък да изчакваме това, което ще стане, нашата съдба в значителна степен е резултат от нашите собствени действия. Нека, доколкото собствените ни сили и воля позволяват, ние да участваме във вземането на решенията, които засягат в много голяма степен българските граждани. граждани. Призовавам всички и занапред към отговорно поведение, така че България да не понася тежести, които са непосилни за нея! Да отстояваме нашите национални интереси в съответствие с принципната и последователна политика. Благодаря Ви. Уважаеми колеги, преди да започнем да изпълняваме седмичната програма, трябва да направя съобщение за постъпилите законопроекти и проекторешения от 19 до 25 март 2014 г.: Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2013 г.; - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт; - Законопроект за проверка на имуществото и доходите на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, и свързаните с тях лица; Проект за решение за изменение на Решение за избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия, прието от Четиридесет и второто Народно събрание на 20 март 2014 г.; Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз; Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства относно планирането и провеждането на специализирана полицейска операция операция на територията на град Лясковец на 4 март 2014 г., довела до смъртта и сериозни наранявания на няколко служители от Специализирания отряд за борба с тероризма на МВР; Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2013 г.; - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор; - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители; Проект за решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие; - Проект за решение за попълване състава на Комисията по отбрана;

в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа; - Проект за решение за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. На 25 март 2014 г. от Сметната палата, на основание чл. 7, ал. 3 от Закона за Сметната палата, в Народното събрание е внесена Актуализираната годишна програма за одитната дейност на Сметната палата за 2014 г. Годишната програма е изпратена на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. В Народното събрание е постъпил Отчет за степента на изпълнението на политиките и програмите на Министерството на икономиката и енергетиката за 2013 г. Отчетът е изпратен на Комисията по икономическата политика и туризъм, Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Това бяха съобщенията.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

Проекта за решение, внесен от госпожа Манолова и от господин Казак, който беше с наименование: „Решение за избиране на председател, заместник-председатели и секретар и за разпределение на членове на Централната избирателна комисия”. Тъй като бе отхвърлена кандидатурата, предложена от ГЕРБ, окончателната редакция, така както е обнародвано решението, стана с наименование: „Решение за избиране на председател, заместник-председател и секретар” и така нататък. Това, което предлагаме ние по същество означава следното – навсякъде в наименованието на това, гласувано вече от Народното събрание, решение и в текста му вместо „заместник-председател” да се чете „заместник-председатели” и там, където се изброява персоналният състав, предлагаме да се гласува кандидатурата на госпожа Маргарита Иванова Златарева-Русева, за заместник-председател на Централната избирателна комисия. Подробно на Вашето внимание представих кандидатурата на доц. Златарева. Няма отново обстойно да се спирам, но ще припомня, че тя е доказан юрист, общественик, деполитизирана, доцент по „Граждански процес”, доктор по право със специализация по „Конституционно право”, със специализация по банково право, следдипломна специализация по гражданско-правни науки. Минала е през всички степени на израстването в съдийската йерархия – от младши съдия в Окръжен съд - Пловдив, през съдия в Районен, съдия в Окръжен съд, съдия във Върховен касационен съд, конституционен съдия

Ви призовавам да подкрепим кандидатурата на доц. Златарева за заместник-председател на Централната избирателна комисия. Моля, господин председателю, да допуснете процедурно нарочно гласуване за избиране на госпожа Златарева, тъй като това е текстът на Изборния кодекс. След резултата от това гласуване, ако той бъде положителен, да подложите на гласуване следния проект на Решение за изменение и допълнение на Решение за избиране на председател, заместник-председател и секретар, и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия, прието от Народното събрание на 20 март 2014 г.:

В Решение за избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия, прието от Народното събрание на 20 март 2014 г. се правят следните изменения и допълнения: 1. В заглавието на Решението и в текста преди т. 1.1 думата „заместник-председател” се заменя „заместник-председатели”. 2. В т. 1 се създава нова т. 1.3 със следното съдържание: „1.3. Маргарита Иванова Златарева-Русева – за заместник-председател на Централната избирателна комисия. комисия. 3. Досегашната т. 1.3 става т. 1.4”. Призовавам за подкрепа и гласуване кандидатурата на госпожа Златарева. Благодаря Ви. Госпожо Цачева, предлагате персонално да гласуваме т. 1.3, след това целия състав на Вашия Проект за решение. Благодаря. Изказвания, уважаеми дами и господа, по представения проект? Има ли изказвания? Господин Станишев, заповядайте.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 Преди Народното събрание да вземе отношение по предложението на Парламентарната група на ГЕРБ, което беше представено от госпожа Цачева, трябва да сме наясно за какво става дума, какво всъщност правим. Вече няколко дни Политическа партия ГЕРБ занимава цялото общество с един казус, който е абсолютно изкуствено създаден от президента на България (силен който открито наруши закона! По този начин подложи на съмнение конституционния принцип за върховенството на закона и за правовата държава. Искам да Ви припомня, че има закон, приет от това Народно събрание, който ясно формулира начина на избора на Централната избирателна комисия. комисия се избира от Народното събрание с пряко гласуване. По-голямата част от членовете се назначават от президента на базата на предложение на парламентарните групи. Имаше също така и ясни принципи за формиране на квотите на различните парламентарни групи. Новото между другото, особено в подхода на Парламентарната група на Коалиция за България, виждам, че и другите групи го споделят, е силното представителство на експерти, на представители на неправителствени организации в работата на Централната избирателна комисия. И е положителен фактът, че и председателят на ЦИК, който беше избран от Парламента е представител именно на неправителствения сектор, на организация, която години се занимава с наблюдаване и гарантиране честността на изборите. Това е важен политически знак от страна на българския парламент към цялото общество,

от КБ.) Какво се случи! Самият президент се обърна към парламентарните сили да продължат консултации по отношение на квотите, предложени от парламентарните групи. Преди да приключат те, господин Плевнелиев зае партийна позиция – посочи с един повече представител в ЦИК на Партия ГЕРБ с което ясно се идентифицира по отношение на изборите чии интереси защитава. И този реален мотив намери потвърждение в изявление на президента, в негово интервю пред Би Би Си, в което той открито казва: „Аз съм от Политическа партия ГЕРБ”! провиквания от ГЕРБ.) За първи път от 24 години демокрация имаме държавен глава, който казва на всички останали граждани на България извън гласоподавателите на ГЕРБ: „Аз представлявам една политическа сила”. Ясно е, че президентът наруши закона, наруши по този начин и Конституцията на Искам да Ви информирам, че Парламентарната група на Коалиция за България ще инициира разговори с други парламентарни сили за отправяне на питане до Конституционния съд – жалба за действията на президента Плевнелиев.

Така беше замислено и в закона, и в консултациите, които се водиха. Впрочем добре е да се припомни, че Парламентарната група на ГЕРБ не подкрепи кандидатите на останалите групи за ръководство на Централната И естествено народните представители доста емоционално не подкрепиха тяхната кандидатура. С този казус, който всъщност е много периферен за истинските проблеми на обществото, ГЕРБ занимава цяла България и Европа в продължение на няколко дни. Мислите, че това ще Ви реши проблемите. Няма да ги реши. БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ, от

това трябва ясно да се знае и да се каже, и обслужва теснопартийни интереси, с което най-малкото дължи извинение на българските граждани за своите действия и за своите думи в последните дни. Държах Народното събрание да знае тази позиция на Парламентарната група на Коалиция за България. Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Станишев, като Ви слушам, знам чии тези повтаряте,

по брилянтно ясния, според Вас, и безукорен текст на Изборния кодекс разпределението и съотношението между политическите сили беше: петима членове за ГЕРБ, петима за Коалиция за България, трима за Движението за права и свободи и двама за „Атака”. Въз основа на кой критерий, господин Станишев, Вие можете да имате равен брой членове в Централната избирателна комисия заедно с ГЕРБ? Спечелили сте изборите, първа политическа сила сте? (Ръкопляскания и онова, което справедливо ни се полагаше – председател, ние нямаме председател. Аз Ви моля: вникнете и във вчерашната декларация на господин Местан, който коректно заяви тук, пред тази зала че има дълбока диспропорция в изборните правила, че това е един сбъркан кодекс и няма заради ондурмата на Мая Манолова да страда цялата държава. (Ръкопляскания Не Ви е виновен президентът, ние не сме си свършили работата. Не я свършихме, защото имаме калпав Изборен кодекс, на който тепърва ще берем и ще сърбаме попарата нататък.

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Станишев, жалко е, че пропуснахте много от дебата по текстовете на Изборния кодекс. Когато Когато и във временната комисия се обсъждаха тези текстове, и в залата, Вие традиционно отсъствахте вероятно защото Народното събрание работи от Тогава аргументите на опозицията бяха изказани от тази трибуна и бяха достатъчно ясни и аргументирани,

че единствената промяна се предвижда да бъде по отношение на Централната избирателна комисия. Това беше целта на този Изборен кодекс. Жалко е, че по отношение на тази единствена промяна дори, тя не се случи, както хората очакваха. За пореден път се провалихте. Господин Станишев, не разчитайте повече на госпожа Манолова. В Костинброд тя доказа, от КБ.) Доказа и сега, че не може да се справи с писането на законодателство. Затова, давайте й някакви други задачи, да стои горе на парламентарната трибуна и да натиска например звънеца за повикване на народните представители в пленарната зала.

Вашето изказване беше много пламенно. Да, наистина Вие прехвърлихте цялата вина на президента, но искам да Ви задам един въпрос. много се говори за този кодекс как един вид бил много иновативен, с големи промени, с широко участие на граждански организации в него, как Вие не се водите по никакви политически или теснопартийни интереси, аз ще Ви задам само един въпрос, за

е казано, че в Централната избирателна комисия трябва да имаме един председател, двама заместник-председатели и един секретар, като в това ръководство няма как да се повтарят от една и съща партия да бъдат в ръководството. Какво ще стане тогава, ако в следващия Парламент бъдат примерно три или две партии? Тогава какво правим? Излиза, че четиримата, които са ръководство на ЦИК, ЦИК, са направени и са гласувани в това Народно събрание, за да може да обслужат сегашната конюнктура и сегашното разпределение на силите в Народното събрание. Излезте и оборете, кажете, че не е така. Този кодекс е направен за изборите, които предстоят, и за нищо повече.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

по отношение на репликата на тежката артилерия на Парламентарната група на ГЕРБ. Искам да кажа, че когато се обсъждаха точно тези текстове от законопроекта, нямаше възражения по формулата, която се предлага.

говорите, добре е да направите елементарна сметка. Разделете тринайсетте народни представители, които се излъчват от парламентарните групи в това Народно събрание, ... на броя народни представители, и ще получите точно съотношението 5:5:2:1, а останалите засягат извънпарламентарни сили.

Конфликт на интереси може да има единствено и само, в това число и баща ми, когато решава някакъв мой личен казус. Не знам дали знаете, но Конституционният съд решава

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, ние от Движението за права и свободи ще подкрепим направеното предложение. Ще кажа защо. Народното събрание съгласно чл. 46 от Изборния кодекс трябва да избере ръководството. На 20 март се случи така, че господин Росен Плевнелиев, изпреварвайки действията на Народното събрание, наруши Изборния кодекс. Той наруши Изборния кодекс на база явно указание на ГЕРБ поради простата причина, че ГЕРБ не гласува нито един от предложените за ръководство на Централната избирателна комисия.

трябва да изпълни законовите си задължения и от тази гледна точка ние ще ги изпълним, въпреки че по Изборния кодекс има задължение на президента на Република да назначи 13 души членове и да ги разпредели. Само че едно е задължението на президента на Република България, други са представите за справедливост на господин Росен Плевнелиев, както той твърди. Той твърди, че е направил справедливо разпределение според него, независимо какво пише в закона. От тази гледна точка едно закононарушение на господин Росен Плевнелиев не може да води според нас след себе си друго закононарушение, и то на Народното събрание. Ние сме заявили нашата позиция. Действията на господин Плевнелиев, който сам твърди, че е президент на ГЕРБ, са незаконни. България има нужда от президент, а ГЕРБ не е България. България има нужда от президент, който няма да нарушава законите, които се приемат в Народното събрание. Благодаря. (Ръкопляскания от

Вярно е, че Парламентарната група на ГЕРБ не подкрепи останалите кандидатури, излъчени от останалите парламентарни групи. Защо обаче, господин Карадайъ, на какво основание и по аргумент от кой текст на Изборния кодекс Народното събрание има право да предлага на държавния глава квотното разпределение между политическите сили? На какво основание, след като бе започнало гласуването по решението, по т. 1, се направи така, че първо следва да бъде гласувана т. 2, което е категорично недопустимо? И това се случи с подкрепата на Вашите гласове! Това беше нашата реакция на протест срещу начина, по който се разви гласуването по решението на Народното събрание. Не ни е виновен президентът за това, че ни е калпав Изборният кодекс (шум в КБ и ДПС), за това, че текстовете в него са неясни и будят различно тълкуване! Кога сте искрени, господин Карадайъ? Когато в официални изявления от страна на Движението за права и свободи се казва, че не е справедливо Коалиция за България и ГЕРБ да имат еднакъв, равен брой членове в ЦИК, както и че не е справедливо Движението за права и свободи и „Атака” да имат също равен брой? Защо, когато Вие гласувате равенство, считате, че това е справедливо, а когато Президентът приложи формулата по верния и правилен начин спрямо всички членове на ЦИК, Вие казвате, че Движението за права и свободи е ощетено?! Да, не е справедлив този Изборен кодекс! И затова в самото начало казах: „Трябва да продължим, да доведем докрай тази справедливост и съотношението между различните парламентарни групи, което се постига единствено и само с увеличаване с една бройка на членовете на ЦИК.”. Благодаря, господин Цонев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Карадайъ, и когато приемахме кодекса, и сега се питам, тъй като и госпожа Цачева Ви запита на какво основание Народното събрание трябва да препоръчва или да казва на президента какви партийни квоти да има при избора на членове на ЦИК, та и тогава, и сега се питам: кое налагаше в Изборния кодекс да се дават правомощия на президента по назначаване на членове на ЦИК? Кое точно? Кой конституционен текст? Кой конституционен текст?! Какъв беше проблемът Народното събрание да определи освен ръководството на ЦИК, и членовете на ЦИК на базата на квотен принцип съобразно представителството в това Народно събрание, защото това е гласът на суверена? Тогава нямаше да стигнем до това президентът да преиначава, както си иска и както казва той – да въздава справедливост. Защото неговата роля не е да въздава справедливост, нито да налага, а да обединява нацията. Колеги от

Господин Цонев, Вие сте прав донякъде, защото нищо не е налагало Президентът да назначава Централна избирателна комисия. Напротив, единствено и само законът го определя. Единствено и само законът! Само че да не бъде изолиран, по идея и мотиви на предложилите текстовете, ние възприехме този модел. Другото, което Вие казахте, е по-важно господин Росен Плевнелиев счита себе си за по-голям от закона. Неговата справедливост според него седи по-високо от закона. от достатъчно дълго време е решило спорния въпрос – чия справедливост е по-голяма измежду всички нас, които присъстваме тук: тази справедливост, която е в писаните правила, правила, която е в законите, и законовата справедливост е над всяка справедливост на когото и да е от нас. Точно там господин Росен Плевнелиев не пожела да бъде президент на Република България.

с господин Росен Плевнелиев, където нямахте идеята да спазвате и да изпълнявате закона – Изборния кодекс. Кое налагаше Народното събрание да направи разпределение? Аз ще Ви отговоря призивът на господин Росен Плевнелиев, че не може. Все пак ние трябваше да подпомогнем президента, а не Росен Плевнелиев. Затова Народното събрание взе решение и направи изчисления, за да може

Уважаеми колеги, най-напред гласуваме предложението госпожа Маргарита Иванова Златарева-Русева да бъде избрана за заместник-председател на Централната избирателна комисия. Гласували

Гласуваме целия Проект на решение,

РЕШИ: Прекратява пълномощията на Иван Йорданов Божилов като народен представител от 25. многомандатен избирателен район – София.” Изказвания по този проект на решение?

По реда на номерата господин Четин Казак има думата да представи проекта на решение.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

РЕШИ: 1. Освобождава Тунчер Мехмедов Кърджалиев като заместващ член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. 2. Избира Мустафа Сали Карадайъ за заместващ член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Казак. Изказвания по този проект на решение? Няма желаещи. Моля, режим на гласуване.

на гласуване. Гласували 98 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 6. Предложението е прието. Следват предложения с вносители Красимир Велчев и Димитър Главчев.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, налагат се промени в

Освобождава Желязко Иванов Желязков като член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. 2. Избира Зоран Александров Рангелов за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.”

Последното наше предложение за промяна е за попълване състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО.

Парламентарната асамблея на НАТО.” Това са нашите предложения, господин председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Велчев. Има ли изказвания по направените четири предложения от господин Велчев?

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, първо, процедура за допускане в залата

представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения № 454-01-33, внесен от Камен Костадинов и група народни представители на 7 март 2014 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 19 март 2014 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения № 454-01-33,

председател на Комисията за регулиране на съобщенията, членовете на Комисията за регулиране на съобщенията: госпожа Десислава Преображенска, господин Константин Тилев, госпожа Ирина Романска, и госпожа Неда Койчева – директор на Дирекция „Правна” в Комисията за регулиране на съобщенията. Законопроектът бе представен от господин Камен Костадинов. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) е изготвен във връзка с получено от Генералния секретариат на Европейската комисия официално уведомително писмо № С (2012)8331 по нарушение № 2012/2185 относно неправилно транспониране на разпоредбите, свързани с налагането на финансови санкции на доставчиците на електронни съобщителни мрежи и услуги, съдържащи се в Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги и Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги, които са изменени с Директива 2009/140/ЕО. С предложените изменения в чл. 78 се предвижда Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение да изисква от предприятието, осъществяващо електронни съобщения, да преустанови неизпълнението на приложимите общи изисквания и/или наложени специфични изисквания незабавно или в рамките на подходящ срок. С решението си комисията дава задължителни указания за отстраняване на неизпълнението и/или неговите последици и привеждане на дейността на предприятието в съответствие с приложимите изисквания.

След представяне на законопроекта се проведе дискусия, по време на която своите становища изразиха представители на Комисията за регулиране на съобщенията и на мобилните оператори. Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа „за”, без „против” и 6 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения № 454-01-33, внесен от Камен Костадинов

Няма желаещи. Откривам дебатите. Желае ли някой да вземе отношение по този законопроект?

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, този законопроект

За съжаление, текстовете, които предлагате в момента, също не са достатъчно добри. Какво имам предвид? Имам предвид текста, който ни се предлага по чл. 331а, в който органът налагащ санкциите, трябва да бъде Комисията за регулиране на съобщенията като колегиален орган. Той обаче влиза в едно противоречие с друг член на същия закон, това е чл. 337, ал. 2, в който тези санкции или наказателните постановления се налагат от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията. В крайна сметка трябва да знаем кой е наказващият орган, защото в противен случай ще се създаде сериозен прецедент и ще има сериозни проблеми при прилагането на самия закон. Това нещо не беше изчистено и в комисията. Беше признато от самите вносители и е добре да чуем от тях кой е текстът, по който трябва да гласуваме, защото в противен случай ще гласуваме за текст, който след това няма да може да бъде прилаган в нашето законодателство.

да бъдат внесени тези промени, тъй като по този начин ще избегнем противоречието, но все пак трябва да чуем мнението и на вносителите на законопроекта. Очаквам отговор от тях

Не се обаждайте от място. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Вълков, Вие сте много прав, че текстовете не са изчистени и станахме свидетели на това още в комисията. Оказа се, че има колеги, които разполагат със становища от операторите, а ние ги нямаме. Добре, Добре, да приемем, че операторите са решили да не ги дават на нас, обаче има друг въпрос, който касае точно члена, за който Вие говорихте, господин Вълков – 331. Ако остане текстът, който в момента е записан, става следното: КРС като комисия може да наложи глоба, тя е голяма като санкция, по-висока от глобата, която обаче може да наложи и председателят. Ако приемем, че председателят първоначално е наложил някаква по-ниска глоба, след това КРС се произнесе за по-високата глоба като едва ли не втора инстанция, но тя не е такава, става глоба върху глобата и пада в съда. Какво правим в този случай с този текст – питам аз? Нищо! Правим един закон, който не работи. Затова беше хубаво да се обсъдят нещата. Има един вариант, по който могат да се случат, да мине с нова алинея в чл. 78 на АПК и тогава да се разпишат новите мерки. Този закон, не знам кой го е мислил, но той не работи, колеги! Това е!

Няма. Закривам дебата. Предстои гласуване. Правим първи опит, след това следва проверка. Моля, режим на гласуване.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На основание чл. 79, ал. 1 от

Уважаеми господин председател, ще има санкция от Европейския съюз. Колегите много добре знаят това нещо. Санкциите ще бъдат големи. Защо правиха закон, който сега три седмици ще променяме, при положение че в него, колеги, има три параграфа? На всеки параграф по седмица. Какво правим? Кой го направи този закон? Нека стане да го защити! Нека стане да защити закона, за да сме наясно кой е виновен, защото като дойдат санкциите от Европейския съюз – затова няма съмнение, какво правим тогава?! Кой ще ги плаща – този, който е правил закона, или някой друг?!

искам да обърна внимание на т. 6 и свързаната с нея от ал. 2 – ал. 4. Това се отнася, само да припомня, за предсрочно прекратяване на правомощията на член на Сметната палата. Какво гласи т. 6 – правомощията на член на Сметната палата могат да бъдат прекратени при тежко нарушение на закона или Етичния кодекс на самата Сметна палата. Тъй като, колеги, решението ще се взема от самите членове на Сметната палата с мнозинство две трети, това означава, че 6 члена от 9-членния състав могат да вземат решения за предсрочно прекратяване. ЙОРДАН ЦОНЕВ

Алинея 4, обръщам внимание – в случаите по ал. 1, т. 6, Сметната палата прави мотивирано предложение пред Народното събрание. Предложенията обаче на Сметната палата се приемат с мнозинство две трети от състава, като в гласуването не участва този член на Сметната палата, за който е възникнало основанието за прекратяване. Тоест предложението за прекратяване се взема от самите членове на Сметната палата и едва тогава се представя за гласуване. Самите членове на Сметната палата, ако решат при определени обстоятелства, хипотетично, да отстранят неудобен член,

оказване на натиск и за разчистване на сметки с неудобните членове, които не изпълняват определени препоръки, които няма да работят в синхрон и в съответствие с повелята, която е дадена. дадена. Ако определен член на Сметната палата не желае да подкрепи одитен доклад на съответна институция или на съответна община, на него ще му бъде размахан пръста и ще му бъде казано – умната, защото ние ще вземем решение и ще бъдеш отстранен.

Господин председател, уважаеми колеги, ние вече обсъждахме този въпрос вчера. Искам още веднъж да кажа, че предложението за оттегляне на член на колегиума на Сметната палата се взема, както казвате, с две трети от членовете на колегията – предлагат на Парламента, а в проектозакона – Парламентът решава. В крайна сметка има искане за оттегляне на президенти, за оттегляне на председатели на други комисии. Това е световна практика. Освен това пак ще кажа, винаги аргументът ще бъде – такава е практиката в Европейския съюз, колежки и колеги от ГЕРБ. Ако Вие можете да кажете една страна, където не е така, моля! Европейския съюз, Брюксел, въпреки различията на сметните палати, има такива възможности за оттегляне на членовете. Има и в България. Какъв е проблемът? Ако ще губим време, това е друг въпрос. Ако обичате, като излизате, кажете къде в Европейския съюз не е така, както предлагаме? Всеки път ще излизам на реплика и ще Ви питам – къде? Отговорът е – никъде! Тогава не ни губете времето. Затова предлагам да прекратим разискванията. Господин Гечев, Вие направихте реплика, но още е рано за прекратяване на разискванията. Друга реплика? Мога да кажа и казвам, че е рано за прекратяване на дискусиите, защото има само едно изказване. РЕПЛИКА ОТ КБ:

Господин Гечев, крайно време е да научите Правилника за дейността на това Народно събрание. Не приемам критики и препоръки от Ваша страна, първо, за прекратяване на дебат по време на реплика второ, да се изживявате тук като ментор, който единствено е запознат с практиките на Европейския съюз. Много добре знаем, колко добре сте запознат

Аз и мои колеги сме направили предложение за отпадане на т. 6 от ал. 1 и ал. 4, която е във връзка с т. 6. Колкото до изменението на ал. 5, ще оттеглим предложението, тъй като то е във връзка с чл. 6, ал. 2, която вече е преминала и не е приета. Така че в частта на ал. 5, считайте предложението за оттеглено. Искам да се изкажа по т. 6 на ал. 1, както е предложена от вносителите на законопроекта. В нея е казано, че правомощията на председателя и членовете се прекратяват преди изтичането на мандата им при тежко нарушение на закона или Етичния кодекс на Сметната палата, а ал. 4 казва, че това се случва, когато Сметната палата направи мотивирано предложение до Народното събрание, тоест Народното събрание прекратява тези мандати предсрочно, като това предложение се приема с мнозинство две трети. Господин Гечев, обръщам се към Вас, защото Вие сте най-големият защитник на този текст. Вчера в изказването си господин Цонев каза, че този текст е заимстван от Закона за Висшия съдебен съвет, където също се предвижда възможност за предварително прекратяване на мандата при тежки нарушения. Там не е казано – „на закона”, „на Етичния кодекс”, но „тежки дисциплинарни нарушения”. Това е така. Първо, трябва да Ви кажа, че това е предвидено в Конституцията като възможност, специално за съдебната власт. В Закона за Висшия съдебен съвет то е записано във връзка с този текст на Конституцията. Второ, в Закона за Висшия съдебен съвет има цяла глава „Дисциплинарен състав”, „Дисциплинарни наказания”. Тази глава, уважаеми господин Цонев, включва съставяне на дисциплинарен състав, който изслушва лицето, събира доказателства, иска обяснения, включително и в този процес членът на Висшия съдебен съвет, срещу когото се води дисциплинарното производство, има право на адвокат. Колеги, моля, слушайте ме внимателно, защото това е много важно. (Оживление в КБ.) Важно е за това какво гласуваме ние тук. След като Дисциплинарният съвет вземе решение за освобождаване от длъжност – не за прекратяване на мандата,

постанови окончателното решение – че има тежко дисциплинарно нарушение, влиза в сила отстраняването от длъжност. Това е записано там. Понеже говорите за европейски сметни палати, ще Ви дам пример с чешката европейска Сметна палата, която също има колегиален орган от 15 членове. Там също е предвидена възможност за предсрочно прекратяване на мандати, но там по същия начин, господин Гечев, може да си отворите и да кажете на Вашите колеги, че е предвидено цяло дисциплинарно производство, отново с Дисциплинарен съвет, в който участват, забележете, председателят на палатата или негов заместник, ако става дума за него, двама членове от Върховния съд участват в този предварителен Дисциплинарен съвет, който разглежда казуса, изслушва засегнатата страна. Има разписано цяло специално производство, в което засегната страна може да направи защита на своите права и доказателства. Решението на този Дисциплинарен съвет може да се обжалва пред Върховния съд на Чехия и едва тогава казваме, че можем да прекратим мандата. А Вие във Вашия законопроект какво казвате? Сметната палата с две трети – тоест шест човека от Сметната палата могат да вземат решение, че има тежко нарушение на закона и Етичния кодекс. „Тежко нарушение на закона”, доколкото си спомням и знам, в България може да постанови само съдът. Не може нито две трети от членовете на Сметната палата, нито Народното събрание! Мисля, че така и моите колеги бихме Ви подкрепили за такъв текст, ако Вие разработите цяла процедура за такова дисциплинарно производство. Може би такова дисциплинарно производство трябва да се запише и в други закони за други

Госпожо Стоянова, приключихте с Вашето изказване. Желаещи за реплики няма. Изказвания? Заповядайте, господин Гуджеров.

създава се буквално гилотина, създава се възможност без съд да бъде издадена присъда. Според мен това е един порочен механизъм. Господин Цонев каза, че са се опитали да направят механизъм, но според мен опитът не се е получил добре.

На всеки един, назначаван на тази отговорна длъжност, може да му бъде показано, че ето, виж, при най-малкото непослушание ние си имаме схема, процедура, по която ще те отсвирим безпрецедентно, без съд, ще ти бъде издадена присъда. Ясно е на кого е

Мисля, че не сте го доизпипали. Не е лошо да бъде помислено, премислено. В този си вариант просто не е добре да се гласува. Благодаря.

Вие не сте прав, защото мислите, че колегите наистина са искали да направят механизъм

с принципите на дисциплинарно производство и ние ще Ви подкрепим. Господин Гуджеров, това, което в момента се предлага, е другарски съд. Вие сте млад, не го знаете. Ние, по-възрастните, с господин Гечев сме сме от едни набори горе-долу, мисля, че много добре си спомняме времената на другарския съд, когато се събираше колективът и осъждаше своя колега за морални или за други нарушения на етичните норми на социалистическата държава. Явно нищо старо не е забравено и нищо ново няма да бъде написано. Благодаря. Втора реплика? Господин Цонев. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Гуджеров!

при тежко нарушение на закона по едната хипотеза има точна и ясна процедура, казана в други закони, в Наказателния кодекс и така нататък. Казано е какво е „тежко нарушение на закона” и трябва присъда. Това са две различни хипотези, много ясно са казани. Втората хипотеза е „или Етичния кодекс на Сметната палата”. Такъв Етичен кодекс Сметната палата разписва и приема. Идеята ни е била в този Етичен кодекс да са описани процедурите, по които се прилага тази точка. Аз не смятам, че Народното събрание трябва да определя процедурите до влизането в залата. Тук има два два етапа на реализация на решението. Първият етап е две трети от членовете на Сметната палата по процедура, която трябва да бъде описана в Етичния кодекс, след като има такава възможност, казват има ли такова нарушение и предлагат на Народното събрание. Оттам нататък Народното събрание преценява

се добави – мисля, че не е нужно и не правя такова предложение, но в интерес на коректността единственото нещо, което може да се добави, е да се каже, че процедурите се разписват в Етичния кодекс, доколкото касаят решения на Колегиума на Сметната палата. Процедурите, които касаят Народното събрание, нямат място тук. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! Господин Цонев, не виждам защо да не разпишем тези процедури в закона? Нали това е нашата функция – ние сме законодателите и трябва да кажем как да става. В момента ковем главната одитна, върховната одитна институция на държавата. Не можем да оставим на някой друг да го решава. Трябва да го решим точно ние! Така записано, е прекалено пожелателно и дава възможност за злоупотреби – съгласете се с мен. се с мен. Това трябва точка по точка да бъде разписано. В противен случай отиваме в много по-различни параграфи. Колкото до другарския съд, госпожо Стоянова,

Обръщам се главно към юристите в тази зала. Всички юристи, които вярвам не са малко, дайте идеи! Очевидно текстът не е разписан добре,

Уважаеми господин председател, идеята да има основание за освобождаване на член на един орган при нарушаване на Етичен кодекс, на някакви правила принципно е добра, но така, както е записана, мисля, че,

Съдът е органът, който правораздава, който може да събира доказателства, който може да назначава експертизи, който може да изслушва страните и да вземе решение. Не мисля, че така сбито написано – хайде да приемем, че някакви процедури ще запишат на Народното събрание: какво то ще изслуша или в комисиите ще вземе становище, но не мисля, че трябва да натоварваме Народното събрание с правораздаване в конкретния случай, що се касае до член на един орган. Вие знаете, че съдебна защита имат обикновено при освобождаване – говоря случаи, но там пък Конституционният съд се произнася относно акта на Народното събрание, що се касае до импийчмънт на президента и така нататък. В крайна сметка става въпрос за съдебна защита. Принципно – да, има такива случаи, да, касае и други органи, но при нарушаване нека оставим тази възможност на съда. Не бива Народното събрание да правораздава, защото ще се получи, че Народното събрание ще правораздава, а то е ограничено в тези свои възможности. Нищо не пречи този акт да бъде подложен на съдебен контрол, така както при освобождаване на държавни служители и други – те имат право на съдебна защита.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Лазаров, мисля, че са напразни опасенията, че Народното събрание ще правораздава. Още веднъж да кажа процедурата трябва да бъде разписана в Етичния кодекс, а това Народното събрание после дали ще се съобрази с предложенията на две с предложенията на две трети от състава на колегиума за отстраняване, да кажем, на член на Сметната палата е въпрос на решение. Впрочем единственото основание за тревога в този случай от Ваша страна би било как така на база на такова нарушение Народното събрание ще освободи член на Сметната палата, който има мандат. Тук трябва да Ви кажа, че на Народното събрание дори не са му нужни мотиви.

в същото конституционно дело, което аз също си направих труда да прочета няколко пъти, е казано, че Народното събрание може без никакви мотиви да освободи мандатен орган – такъв, който то назначава. В това конституционно дело имаше питане: тези, които имат мандат, дали могат? Може, така че и без нарушение на Етичния кодекс Народното събрание може да реши да прекрати. В този смисъл Народното събрание може да направи повече, отколкото се предлага тук. Няма смисъл да имаме опасение, че по тази писта ще бъдат отстранявани или не. Народното събрание може да отстрани със свое решение всеки, когото е назначило с мандат. Благодаря

Абсолютно прав сте, господин Лазаров – дори един уволнен работник има право на съдебна защита. Но в нашия случай такава е изключена, и господин Цонев го потвърди в неговата реплика, защото в крайна сметка, когато Народното събрание правораздаде

Аз категорично смятам, господин Цонев, че трябва да бъде разписана процедура, която да се случи в Сметната палата и нейното място в никакъв случай не е в Етичния кодекс! Нейното място е в закона, защото това са много сериозни неща! И тази процедура задължително трябва да подлежи на съдебен контрол! Това е истината, когато искаш да прекратиш предсрочно мандат и да обвиниш един човек, защото ти прекратяваш, обвинявайки го, че е нарушил закона или Етичния кодекс. Той трябва да се защити и да има право на тази съдебна защита, както всички граждани в България имат право на съдебна защита, когато са им нарушени правата или интересите. Аз моля юристите – да помислите по тази теза. Не се втвърдявайте излишно! Ако искате да го гласувате на всяка цена, нека да го отложим. Седнете, напишете няколко текста, които гарантират това нещо. Господин Гечев, неслучайно Ви посочих чешкия Закон за Сметната палата – заимствайте оттам! Благодаря. Има ли желаещи за трета реплика? Няма. Господин Лазаров – за дуплика. Уважаеми господин председател! Прав сте, господин Цонев, за това конституционно решение, но тук сме при друга хипотеза. Прекратяването мандата на един орган е в правомощията на Народното събрание – Народното събрание е, което е конституирало този орган. Тук говорим за друга хипотеза – когато основанието за прекратяване са факти, обстоятелства, доказателства, водещи до заключението, че има нарушаване на закона или на етичните правила.

хипотезата – освободен е с решение на Народното събрание при едно мнозинство поради нарушаване на правилата заради Етичния кодекс на един член, какви ще бъдат последиците? Ще го лишим ли от право да упражнява професия? Ще го лишим ли от право да заема съответната длъжност? Ще може ли след това наново да кандидатства? Ние изменихме в тази част закона, и правилно – основанията, когато не може да кандидатства. Бил е осъден за тежко умишлено престъпление, без значение какво е, и е лишаван от заемана длъжност в съответния орган. Лишаването от Лишаването от право да заема определена професия – да, регламентирано е в отделните закони, но там също има ред и там също подлежи на съдебен контрол. Да, организациите, които имат такива права, те вземат такива решения, но също подлежат, господин Цонев,

в това число като информация – най-после колегите започнаха да се позовават на чешката практика. Но да се прекратят разискванията, защото ние предлагаме даже по-високи гаранции, тъй като решението в България ще се взема и от Парламента, а не само от Етичната комисия, както е в Чехия.

госпожи и господа народни представители отляво! Правите груба, груба грешка! Няма никакъв смисъл от това, което в момента правим. Нека да го направим така, че всеки един интерес да бъде защитен. Нека да го направим така, че всеки един човек, който е набеден, да има право да се защити по съответния ред. Да, мотивирам се защо искам да прегласуваме. Мотивирам се, защото моля колегите да прегласуват, преосмисляйки вота си „за” този текст, така както е включен в предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Прегласуване.